Zahvaljujem, gospodine Palaliću.Pre nego što pređemo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč, još jednom pitam – da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč, ko nije iskoristio svoje vreme, naravno? (Ne)Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u zajedničkom jedinstvenom pretresu o predlozima akata iz tačaka od 1. do 11. dnevnog reda.Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Nije prisutan.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. **Zoran Živković** Reče kolega koji je malopre govorio da je ovo istorijski dan, se jednom u devet godina biraju sudije Ustavnog suda i da je to stvarno jedna privilegija ovog saziva parlamenta. Ja se slažem sa tim da je ovo trebalo da bude istorijski dan, ali nažalost nije. Mislim da je očigledno zašto nije.Prvo, današnji dan je dan kada, koliko sam shvatio, ističe mandat sudijama Ustavnog suda i ako ne budu izabrani do ponoći, a neće biti izabrani do ponoći novi, Ustavni sud sutra ne može da radi. To je odnos prema Ustavnom sudu, to je odnos prema pravosuđu u Srbiji uopšte ove aktuelne vlasti. Drugo, istorijski dan je takav da kada je važna tema, istorijska važna, jednom u devet godina u parlamentu prisustvuje 250 poslanika. Ovde, po slobodnoj proceni, optimističkoj, 45 do 46. To znači da ne postoji interesovanje.Predstavnici vladajuće većine su ovu istorijsku odluku o biranju sudija Ustavnog suda stavili u zajednički jedinstveni pretres sa: Predlogom odluke o prestanku funkcije predstavnika Osnovnog suda u Kruševcu, Predlogom odluke oprestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici,

Predlogom odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije na predlog SPS-a i Predlogom odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije na predlog SNS-a. Toliko o odnosu vlasti prema istorijskom događaju izbora sudija Ustavnog suda.Da vas ne podsećam na na Ustav, član 166. ako se ne vara, tako je, koji definiše položaj Ustavnog suda i kaže da je samostalan i nezavisni državni organ koji štiti ustavnost i zakonitosti, ljudska i manjinska prava i slobode. I, odluke ovog suda su konačno izašle i opšte obavezujuće.Lepe reči, ali da li mi i danas imamo atmosferu koja liči na bilo šta od ovoga što bi trebalo da se desi. Istekao mandat. ljudi u Srbiji misli da sudstvo ne valja ništa. Ima manje od 20% poslanika, objedinjeni predlog, polovina kandidata koliko sam čuo nikada nije ušlo u sudnicu, biće i prvi put da uđu u sudnicu kada budu izabrani za sudije Ustavnog suda.Zašto suda.Zašto nema kandidata iz opozicije? Dva su motiva. Dva su razloga. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima, neki se plaše i kažu - šta će mi to, ja sam ozbiljan čovek, ozbiljan pravnik, radio do sada ozbiljno, imam ozbiljnu karijeru, porodicu, na ponos, ja njoj, ona meni. Zašto bi ja ulazio u nešto ovako? U nešto što se bira u režimu Aleksandra Vučića. A drugi je motiv kod drugih ljudi, gađanje - da budem sa njima, da me oni biraju, da njima služim, apsolutno. Apsolutno, ne.Prema tome, odgovor, jedan od kolega koji je postavio to pitanje, mislim da je vrlo jednostavan. Šta da se radi? Pošto će očigledno biti promene Ustava, sutra, prekosutra, naksutra, zavisi, kako se neko probudi ujutru i na koju nogu prvo stane.Mislim stane.Mislim da je obaveza ovog saziva parlamenta da stvarno ima jednu istorijsku odluku, a to je da donesem odluku da vratimo ovu tačku dnevnog reda na doradu, da dobijemo jedan ozbiljan predlog, obrazložen, da kandidati budu ljudi, ne svi, i ovde sigurno ima dobrih kandidata, ali da u novom predlogu svi kandidati budu ljudi, dostojni funkcije sudije Ustavnog suda, da budu ponosni na to što su kandidati, ali ne da se neki kriju, da to budu ljudi koji imaju iskustva u pravosuđu, bez obzira što Ustavni suda nije isto kao običan sud i da onda pred punom salom na posebnoj sednici, odnosno na sednici, gde će to biti jedina tačka, a ne u šoderu drugih tačaka budu izabrane nove sudije Ustavnog suda. Dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega poljoprivrednik ZŽ, koje je dostojanstveno okrenuo leđa grbu ove države, zastavi ove države je u jednom u pravu, Ustavni sud će nekoliko dana imati problema u svom funkcionisanju. To što oni izlaze je njihovo pravo, ja ću čuvati njihovo dostojanstvo, dostojanstvo njihovih birača kao što čuvam dostojanstvo svoje, svojih kolega i svojih birača, a oni neka izvole. Mene je sramota što njih ništa nije sramota.Dame i gospodo narodni poslanici, stvarno će Ustavni sud imati određene probleme nekoliko dana. Ali, moram kolegu poljoprivrednika, poznatijeg kao ZŽ, uvoznika vina koji je dobio subvencije za proizvodnju vinove loze, moram da ga upozorim da Ustavni sud od 2001. godine nije, čini mi se, 16, 17 ili 18 meseci funkcionisao. Ja sam svedok tog vremena. Nije samo ZŽ bio nešto tada, doduše on je bio svašta, imao je pet funkcija u to vreme, a i njegova bolja polovina je imala takođe uticajnu funkciju u Vladi, ali Ustavni sud nije funkcionisao 16, 17 meseci.Da vas podsetim i na neustavno vas podsetim i na neustavno uvođenje vanrednog stanja. Tada važeći Ustav Republike Srbije, ja jesam poljoprivrednik ali sam onaj produktivniji deo, dakle, tada važeći Ustav je propisivao da se vanredno stanje može uvesti na delu teritorije Republike Srbije. Tada, posle ubistva premijera, sa kojim sam izuzetno dobro sarađivao, uvedeno je vanredno stanje umesto na delu teritorije na celoj teritoriji. Crpili su izvršna vlast kojom je rukovodio moj kolega poljoprivrednik ZŽ, je crpela sve poluge iz neustavno uvedenog vanrednog stanja.Pa, pošto ovde ima i visokih predstavnika pravosudne vlasti, oni se svakako sećaju, da je direktno iz Kabineta ministra pravde, Vlada postavila tužioce. Da vas podsetim da su to bili Bruno Lekarić, da vam se podsetim da je to bila Snežana Malović i tako dalje.Priznajem da su to bila čupava, kako naš narod kaže, rundava vremena i vunena, ali istine radi uz potpuni žal za izgubljenim životom premijera, ja sam u obavezi da ovo kažem, s obzirom da je moj kolega imao primedbu što Ustavni sud neće funkcionisati nekoliko dana. Postoje periodi u društvu kada nastane neka praznina od nekoliko dana i ja sam želeo da obrazložim da praznina koja je nastala u njegovo vreme je bila kilometarska, da je bila 16 meseci, pa ova od nekoliko dana, svakako će imati manje posledice nego što je imala ona tad.Takođe, moram da vas obavestim, o gospođi Nati Mesarović. Vi se svakako sećate, stariji poslanici, da je gospođa izabrana za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, ne ustavnog, da je Ustavni sud u ovom sastavu dosadašnjem odlučio da je taj izbor bio neustavan i da smo mi ovde posvetili nekoliko dana razrešenju predsednika Vrhovnog kasacionog suda iz razloga što je stranka bivšeg režima izabrala prvo predsednika suda, pa onda izabrala sudije. Da bi naši građani znali kako to izgleda, to bi bilo kao kad bi izabrali prvo predsednika parlamenta, a onda građani birali poslanike.Iz tog razloga je i izbor Nate Mesarović bio neustavan i s obzirom da ove stranke bivšeg režima uvek imaju primedbe na sve i svašta, da ih podsetim na njihova dela, a Bogami i mog kolegu poljoprivrednika i na zbirku nedela koja su počinjena u njegovo vreme.Takođe da ga podsetim na problematičnu prodaju zgrade Ušća, tzv. Centralnog komiteta, gde je savezno prvobranilaštvo koje je bilo veoma blisko njemu, uz malu saglasnost, na potpis jednog ugovora, a potpisan je sasvim drugi ugovor, i to sa firmom koja nije bila ni registrovana u vreme kada je bio konkurs za kupovinu te zgrade. Dakle, ukoliko želi da govori o nečem nezakonitom, o nečem neustavnom, moj kolega poljoprivrednik imao je mnogo toga da kaže.Na kraju, moram reći, teško je nerazumnom objasniti da je nerazuman, da se to može on i ne bi bio nerazuman. Hvala

Imaćete prilike da govorite, vi ste šesti po redosledu prijavljeni narodni poslanik. Ne, nemate osnov za repliku.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Nije prisutan.Reč ima narodni poslanik Fatmir Hasani. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi kao nacionalna manjina hoćemo da skrenemo pažnju nadležnim državnim institucijama da kada biraju i menjaju sudije po osnovnim i višim sudovima imaju u vidu tu manjinsku zastupljenost po nacionalnoj strukturi stanovništava.

a isto, nećemo gledati za malo, ali ne prihvatamo, na primer, kao što je Osnovni sud u Bujanovcu, od 13 sudija samo tri su Albanci, a predsednik suda je Srbin.

i sa notarima, jer od zadnje tačke nekog sela iz Preševa do Vranja treba putovati 50 kilometara za jedan mali sporazum ili neki drugi akt. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Nataša Mićić. Izvolite.

premijera Zorana Đinđića, jer vanredno stanje nije bilo uvedeno na čitavoj teritoriji zemlje, htela bih da kažem kao neko ko je tu odluku doneo, naravno, na na obrazložen predlog Vlade, da vanredno stanje nije bilo uvedeno na delu teritorije Kosova, ili uvaženi poslanik smatra da Kosovo u to vreme 2003. godine nije bilo deo Srbije. apsolutno jedna neistina i insinuacija da se kršio Ustav.Elem, od 11 tačaka dnevnog reda u kojima je objedinjena rasprava, ne umanjujući značaj tačaka koje se tiču izbora sudija

najveću pažnju privlači izbor, odnosno rasprava o kandidatima koji su predloženi za sudije Ustavnog suda. Dakle, radi se o listi predsednika Republike, od osam kandidata, od kojih Narodna skupština bira četiri i o listi koju utvrđuje Narodna skupština, od kojih predsednik Republike imenuje pet kandidata.Najpre, dakle, nadležnost i pozicija, organizacija Ustavnog suda jeste određena Ustavom. To je, dakle, Ustav iz 2006. godine, koji ima brojne nedostatke i mane, na šta smo ukazivali i u vreme njegovog usvajanja, a naročito smo upozoravali na pogrešan način njegovog donošenja. Taj Ustav iz 2006. godine, istina, imao je intenciju da poveća značaj Ustavnog suda tako što će mu proširiti nadležnosti i dodati neke nove. to apsolutno nije uspelo, ta intencija nije uspela. Ako ništa drugo, zato što se u članu 167. zapravo kaže da Ustavni sud vrši i druge poslove utvrđene Ustavom i drugim zakonima, što je apsolutno degradacija Ustavnog suda, jer Ustavni sud zapravo ocenjuje ustavnost i zakonitost i štiti ljudska i manjinska prava i slobode samo na osnovu Ustava i ustavnog zakona, a ne i običnih zakona.Zatim, nije omogućeno Ustavnom sudu da rešava u veću i tada bi bio mnogo efikasniji i ne bi mogao da ima izgovor na toliko primera ćutanja umesto odlučivanja u ustavnim sporovima koji uvek imaju manje ili više politički element. Tako da, recimo, još uvek nije doneta odluka koju je pre osam godina LDP podneo, recimo, za ocenu ustavnosti i zakonitosti prodaje NIS-a, a i mnogi drugi slučajevi.Ono što takođe nije dobro u Ustavu, i trebalo bi razmišljati o tome kad se bude menjao, jeste da naknadna kontrola jeste utvrđena Ustavnog suda, dakle, zakona, dakle, on kontroliše Narodnu skupštinu i zakone koje donosimo.Predviđena je i preventivna kontrola koja prosto prosto ne može da se sprovede zato što je kratak rok. Naime, poslanička manjina, dakle, najmanje trećina poslanika može pokrenuti postupak postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinog zakona ili neke odredbe, ali Ustavni sud ima kratak rok od samo sedam dana da reši to pitanje i njegova odluka ne zadržava stupanje na snagu zakona koje, recimo, opozicija osporava. Još gore od toga, ukoliko stigne da donese odluku, onda naknadno Ustavni sud ponovo ne može rešavati o tome.Što se tiče same liste kandidata, trebalo bi spomenuti da je uslov da se biraju istaknuti pravnici sa najmanje 15 godina pravne struke i 40 godina života i da je to, takođe, vrlo arbitrarno određeno u samom Ustavu, nije dovoljno da vas predlože stranke ili predsednik Republike, pošto deset od 15 se biraju, odnosno imenuju, nije dovoljno da vas predlože stranke i da obučete odoru ustavnog sudije. sudije. Jako je važno da svaki taj predloženi kandidat ima autoritet, da postoji nesumnjiva ocena, ocena, recimo, kad pročitate tu biografiju, da je to neko ko se zaista bavio zaštitom ljudskih i manjinskih prava, da je to neko ko je zaista doneo veliki doprinos u zaštiti zakona u Ustava ove zemlje, preko objavljivanja naučnih radova, knjiga i tako.Vrlo su raznolike biografije koje su nam ovde predočene. Recimo, sam taj uslov 15 godina pravnog iskustva ne može se, ne želim nikoga da potcenjujem, ali ne možete neke referente koji su pretežni deo svog radnog veka proveli kao referenti za pravne poslove ili u nekim agencijama za promet nepokretnosti ili pravnik u policijskoj upravi, porediti sa nekim kandidatima koji su zaista uložili svoje znanje i koji su radili zaista na podizanju stepena svesti o potrebi poštovanja zakona u ovoj zemlji.Tako da, može se reći da su faktički da samo dve, tri biografije ispunjavaju ovaj kriterijum, dok su sve ostale biografije nažalost vrlo tanke i ne vidim da te osobe mogu imati kredibilitet da se stave iznad vladajuće partije u situacijama u kojima bi to morale ili trebale, jer bi se očekivalo da urade, a da

Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. dostojanstvo Narodne skupštine. Istine radi, a rekao sam da postoje vremena kada se nešto mora uraditi, posebno u situacijama kada vam ubiju premijera, ali istine radi moram reći, zbog dostojanstva Narodne skupštine, da kada je doneta odluka o vanrednom stanju, ona je glasila – proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Teritorija Republike Srbije obuhvatala je i teritoriju Kosova i Metohije, mada nije sprovođena, ja to mogu da priznam.

moje izlaganje biće usmereno prema kandidatima Ustavnog suda koji se biraju na devet godina.Ovaj pravosudni organ sa izuzetno velikim oblastima u pogledu očuvanja Ustava i zakona, te u slučajevima odlučivanja po žalbama na odluke državnih organa, jedna je od najvažnijih instanci u kojima građani mogu potražiti prava koja im garantira Ustav ove države. Zato izbor sudija ovog suda veoma je važan za naše društvo u celini.Moja sugestija donekle koegzistira sa pitanjima koja su postavili prethodni govornici, kazavši da je velika većina kandidata koncentrirana u Beogradu, zanemarujući ostatak Republike. Ono što je veći problem od toga jeste da su skoro svi kandidati pripadnici većinskog naroda, da predlog ne održava sliku realnosti srbijanskog društva u kome i prema Ustavu žive i pripadnici drugih naroda – Bošnjaci, Albanci, Mađari, Slovaci i drugi. Kao poslanik biran većinom glasova Bošnjaka, obaveza mi je da iskažem nezadovoljstvo zbog toga što među predloženim kandidatima nema pripadnika mog naroda.To nije najbolja poruka prema Bošnjacima koji jako često svoja prava potražuju upravo pred ovom instancom, naročito iz oblasti zaštite kolektivnih i individualnih nacionalnih prava. Da je među kandidatima makar jedan predstavnik bošnjačkog naroda, to bi bio važan pomak i dobar korak u povraćanje poverenja Bošnjaka u pravosudne organe ove države.

osuđuju pravosudne organe za pristrasnost i nacionalnu diskriminaciju, kako se danas može čuti od pojedinih predstavnika Bošnjaka, koji to čine najčešće sa ciljem vođenja kampanje za predstojeće izbore i isključivo kada nisu deo vladajuće većine.Dakle, većine.Dakle, reč je o vrlo delikatnom pitanju i zato Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka insistira na ravnomernoj zastupljenosti Bošnjaka i drugih manjinskih naroda u svim državnim institucijama, a posebno sudstvu, tužilaštvu, policiji, vojsci i državnoj upravi. Bošnjaci, nažalost, nisu zastupljeni u svim ovim institucijama u onoj meri u kojim im to Ustav garantira. Zato bi bilo važno otpočeti proces izbora i postavljenja istih na one pozicije za koje poseduju realne kompetencije, neophodne reference.

Zato u situaciji, kada već nije predložen nijedan Bošnjak, dobro što je makar gospodin Filimonović, koji poznaje senzibilitet multietničke sredine, kandidat za sudiju Ustavnog suda.Verujemo da će, ukoliko bude izabran, na ovoj poziciji imati sluha da potrebe svojih sugrađana bošnjačke nacionalnosti.Na kraju, narodni poslanici Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, će u danu za glasanje podržati one kandidate za koje se budu uverili da imaju najbolje reference, kompetencije i moralni kredibilitet, nadajući se da će prilikom novih izbora sudija i drugih kadrova u sudstvu biti pripadnika bošnjačkog naroda. Hvala.

Predlagači su dali svoja mišljenja i predsednik Srbije i Skupština i mislim da ćemo izabrati najbolje.Voleo bih da bude neki od tih predlagača iz Niša i siguran sam da ćemo u narednom periodu imati mnogo bolje pravosuđe, mnogo bolje sudije, nego što je to bilo 2009. godine i u tom periodu pamtimo ono što je najgore.Još jednom, podržaću predloge koje su predložili naši predlagači.

Vučković** Hvala, gospodine predsedavajući.Vrlo je važna tema o kojoj danas razgovaramo. Ono što naravno nije dobro i pridružujem se svim onim kolegama koji su o tome već govorili, nije dobro što o tome govorimo u minut do 12 i što danas, ukoliko ne donesemo ovu odluku, Ustavni sud može biti u blokadi.Govorili blokadi.Govorili su mnogi o proceduri, govorili su i o tome da je opozicija imala priliku da predloži svoje kandidate koje vidi kao dobre kandidate za sudije Ustavnog suda. suda. U našoj poslaničkoj grupi mi to nismo učinili, ne zbog toga što nam nije stalo do toga ko će biti sudija Ustavnog suda, nego iz jednog razloga za koji mislim da je svim građanima, koji prate sednicu ove Skupštine, vrlo jasan i razumljiv, a to je da je vrlo očigledno da postoji jedan vrlo negativan odnos prema svim predlozima koji dolaze iz opozicije, naročito sa ove strane sale u našem parlamentu. Smatrali smo da bi svaki onaj kandidat, koga bismo mi predložili, bio verovatno izložen jednom vrlo negativnom, ne argumentovanom napadu i tretmanu u ovoj Skupštini i zato to nismo učinili. Sa velikom pažnjom smo razmatrali predloge, kako predsednika Republike, tako i sve kandidate koji su došli iz Narodne skupštine.Vidite, ovde govorimo danas jako mnogo o tome da li su ovi predlozi kandidata za sudije Ustavnom suda politički, da li je tu politički uticaj. Vrlo je teško pomisliti da nema zapravo suštine političkog uticaja u izboru ovih kandidata i da će biti glavni upravo politički argument u onoj finalnoj odluci koja se bude donosila.Ako pogledamo godišnji izveštaj o napretku koji je Evropska komisija objavila pre nepunih mesec dana, upravo je politički uticaj, dakle uticaj političkih organa vlasti, izvršne vlasti, Vlade, itd, ono što se najviše kritikuje kada se analizira situacija u našem pravosuđu i mogućnost da građani imaju zapravo poverenje u ono što pravosuđe radi. Upravo to kaže Evropska komisija. Ono što nama treba u narednom periodu da bude prioritet to je da sudska nezavisnost postane ostvarena, da bude ostvarena u praksi.Ustavni praksi.Ustavni sud je mnogo važan za građane Srbije, za sve nas kao građane ove zemlje. Ustavna žalba daje jedno pravo upravo da svoja prava ostvaruju na jedan specifičan način, uvek kad smatraju da im neko pravo nije ostvareno. Međutim, Ustavni sud je nekom svojom praksom, nekim svojim odlukama jako mnogo opovrgao poverenje koje građani treba da imaju u Ustavni sud i ustavnu žalbu.Jedan od primera koji su spominjali neki moji prethodnici u današnjoj raspravi… To jeste odluka Ustavnog suda da ne razmatra ustavnost Zakona o smanjenju penzija. Pri tom se tu Ustavni sud čak pozvao i na to da je Zakon o smanjenju penzija privremena mera, a znamo a znamo da nije privremena mera i da je konačnim odredbama Zakona o smanjenju penzija rečeno da se penzije neće vraćati na prethodni nivo.Veliku buru nezadovoljstva i negodovanja izazvala je ta odluka Ustavnog suda. Da li je tu, takođe, bio politički uticaj, s obzirom da mnogi vrsni stručnjaci naše pravne nauke i prakse jesu rekli da nije postojao osnov za ovakvu odluku Ustavnog suda.Kada govorimo o kriterijumima koji su važni za izbor sudija uopšte, pa i za izbor sudija Ustavnog suda, jako je važno da napravimo neku ravnotežu između različitih zahteva koji se pred sudiju postavljaju. Sigurno je da, naravno, mora da bude visokoobrazovani stručnjak čovek ili žena, ali ne manje važna stvar je, pored toga da bude negde utemeljen u nauci, što je dobro, ali nije dovoljno…Ako mogu sa vama da podelim, upravo jedno, iskustvo iz prakse rada u Komitetu za izbor sudija za međunarodni Evropski sud za ljudska prava, kad god je neko mnogo jak u nauci, postavlja se pitanje da li zapravo ume da donosi odluke. Sposobnost donošenja odluka je, takođe, jedan vrlo važan kriterijum, kad govorimo o tome kakve sudije treba da biramo.Ono što je naravno, jako važno, da se ne zavedemo, vrlo često postoji zabluda da su dva pravnika uvek isti po svom znanju. Pa i da je, 15 godina iskustva u struci, da je to identično. Svakih 15 godina u pravnoj struci su isti. Nisu. Jako mnogo zavisi od toga šta je ko stvarno radio u struci, na kojim poslovima, koji stepen slobode, samostalnosti, imao, itd.Dolazimo na kraju do integriteta. I kada govorimo o integritetu, mi to nekako doživljavamo kao neku formulu, kao neku uzrečicu. Kaže, on ima integritet moralni, stručni, itd. Šta je suštinski integritet? Integritet je sposobnost da se odupreš pritisku. E, iz te tačke mi treba da gledamo ovu listu kandidata koji su nam predloženi. Koliko svaki ovaj kandidat sa sobom nosi težinu da može da se odupre pritisku predsednika Vlade, Vlade, predsednika države, parlamenta ili bilo kog drugog pojedinca ili grupe u ovoj zemlji, i da donese samostalnu odluku zasnovanu na znanju i na razumevanju pravnog poretka. Zato je vrlo važna, naravno, opšta kultura, ali i opšta snaga, zato je strašno važno da to budu ljudi od velikog ugleda koji će pri tom kod građana razviti osećanje da mogu imati poverenje u ovo pravosuđe i da je naravno, pravda dostižna.Ustavni sud je mnogo važan zbog toga što on ispravlja i naše greške. Htela bih da napomenem upravo jednu od poslednjih odluka Ustavnog suda, iz novembra meseca ove godine, kada je Ustavni sud ocenjivao ustavnost Zakona o radu. Upravo je oglasio neustavnom jednu odredbu Zakona o radu, koju je ova većina, ili slična većina donela, a to je član 179. stav 3. tačka 5. kojom je predviđeno da poslodavac može da da otkaz svom zaposlenom uvek ako smatra poslodavac da njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo.Ovo je jedno takvo flagrantno kršenje Ustava, na koje su ukazivali na postupku izrade Predloga izmena i dopuna Zakona o radu i sindikati, čak i poslodavci, i civilno društvo i mnogi stručnjaci, ali ova većina nije htela to da čuje. Ovde pokazujem, na ovom primeru upravo to, koliko može biti značajna uloga Ustavnog suda i da je jako važno da ima samostalnost i nezavisnost.Ovde kada govorimo o ovim kandidatima, moja prethodnica je rekla da ima tri do četiri kandidata, ili jedan od prethodnika, koji zaista ispunjavaju uslove. Vrlo je možda teško, sada govoriti ad persona, ali ono što je strašno važno, to je da razmatramo uvek kako ćemo smanjiti politički uticaj, kako ćemo izabrati ljude koji su u stanju da se odupru političkom pritisku na donošenje određene sudske odluke, i kako će zaista doprineti da se utemelji i ukoreni razumevanje pravne države i poštovanje ljudskih prava. Hvala na pažnji. Dame i gospodo narodni poslanici, Ustavni sud je najznačajniji, trebalo bi da je jedan od najznačajnijih organa u svakoj državi, pa i u Srbiji. Trebalo bi da je samostalan i nezavistan u svom radu, ali nažalost, u Srbiji je Ustavni sud, najmanje tri puta, pokazao da je instrument u rukama vladajućih vladajućih koalicija, što svakako nije dobro, i što nije u skladu sa Ustavom RS, koji nas obavezuje da svi poštujemo odluke Ustavnog suda,

slučaj se desio 2010. godine, kada je Ustavni sud raspravljao o blanko ostavkama, koje su moguće na osnovu člana 102.

tadašnja vladajuća koalicija, Boris Tadić i njegovi, su predložili izmene Zakona o izboru narodnih poslanika i dok smo imali tzv. javno slušanje u onoj maloj sali, desilo se čudo neviđeno, u sred te rasprave, utrčala je Gordana Čomić i ovako nam pokazala – evo je odluka Ustavnog suda. Pre nego što je objavljena u „Službenom glasniku“, ona je donela tu odluku, gde je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbu Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je bio u skladu sa članom 102. Ustava i koji je narodnim poslanicima omogućavao da mandate povere stranci sa čije liste su izabrani.To da podsetimo kada su Boris Tadić i Miki Rakić pravili Naprednu stranku, i kada su svi državni organi bili u službi tog posla.Drugi posla.Drugi slučaj kada je Ustavni sud pokazao da nije ni samostalan, ni nezavistan, odnosio se na odluku Ustavnog suda o Briselskim sporazumima. Briselskim sporazumima je ugrožen teritorijalni integritet države Srbije i Ustavni sud nikako nije smeo da te sporazume

poništi.Podsećamo, da smo mi, srpski radikali, posle prvog Briselskog sporazuma podneli krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal, protiv svih onih koji su doprineli raznim odlukama pre Briselskog sporazuma i kasnije ovih koji su usvojili, potpisali Briselski sporazum da na Kosovu i Metohiju, da na Kosovu i Metohiju, faktički, više i nema državnih organa države Srbije. Ta krivična prijava stoji, verovatno, kod Zagorke Dolovac, zato je ona tužilac za sve sisteme. To je krivična prijava protiv Borisa Tadića, Borka Stefanovića, Mirka Cvetkovića, i ostalih koji su donosili odluke na osnovu kojih je lažna država Kosovo dobila i Ustavni sud, i Vrhovni sud, i registarske tablice, i lične karte, i granični prelaz, a i protiv Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, koji su sve to, i još nešto više od toga, potpisali ovim Briselskim sporazumima.Treći slučaj kada je Ustavni sud Republike Srbije pokazao da se ne ponaša u skladu sa Ustavom, jeste kada su odlučivali o Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Mislim da je odluka, koju je tada doneo Ustavni sud, nešto što, valjda, nikada nije viđeno, iskreno se nadamo da neće ni biti. Ustavni sud je tada rekao da nema osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti ovog Zakona, odnosno određenih njegovih odredbi, zato što su tim zakonom uvedene interventne mere, zbog ekonomske krize. Ustavni sud, valjda, ne vodi računa o ekonomskoj krizi, već o ustavnom poretku. Ustavni sud je takođe tada rekao da neće odlučivati o inicijativi za utvrđivanje ustavnosti ovog zakona, zato što je to zakon privremenog karaktera. Zamislite, da nekome padne napamet da donese zakon i da ga oroči na dva meseca i da kaže da dozvoljeno ubijati ljude.I onda će Ustavni sud da kaže pošto je ovo zakon privremenog karaktera, nećemo odlučivati o njemu. Što je najgore, taj zakon o otimanju penzija, produžen je pre neki dan Zakonom o budžetu i za 2017. godinu.U

koje su uglavnom i predložene da ovu funkciju vrše i u budućnosti. Jedna od njih je sadašnji predsednik suda, Vesna Ilić Prelić, koja je između ostalog poznata i po tome da ni za 2014, ni za 2015. godinu nije podnela izveštaj o radu Ustavnog suda. To je apsolutno nedopustivo i nije u skladu sa Zakonom o ustavnom sudu, nedopustivo za nekoga ko je predsednik Ustavnog suda.O

će valjda neki drugi organi i nećemo se u ovako politički ozbiljnoj situaciji baviti time. Ali, nismo razumeli zašto ni jedan od predlagača nije predložio profesora Oliveru Vučić i Dragana Stojanovića da ponovo budu sudije Ustavnog suda, a oni su se pored Bose Nenadić koja nije mogla biti predložena zato što je stekla uslov za penziju, a po Ustavu to nije moguće, su se veoma zalagali da se briselski sporazumi proglase neustavnim. Ali, eto, nažalost nisu uspeli u tome.U ovim predlozima koje smo dobili od ova dva predlagača, od Narodne skupštine i od predsednika Republike, zaista ima nekoliko imena koja zaslužuju svako poštovanje i mi srpski radikali se nadamo da će upravo zahvaljujući, nadamo se da će biti izabrani, profesoru Milanu Škuliću, profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i direktoru Instituta za uporedno pravo doktora Jovanu Ćiriću, da Ustavni sud više neće praviti brljotine kakve je do sada pravio, jer su oni ljudi koji niti ih neko može stranački svojatati, niti su se kada na bilo koji način ogrešili u svojim javnim istupima i u svojim delima, naučnim delima koja imaju iza sebe. Nisu se ni na koji način ogrešili ni o Ustav Republike Srbije, niti o bilo koji patriotski standard koji bi trebalo da krasi sve sudije Ustavnog suda, što sa mnogima nažalost, koji će i dalje koji će i dalje biti, a i ovi koje ste vi predložili, neće biti moguće.Jedan od glavnih problema jeste i taj o kom smo već govorili, da nijedan od predlagača nije predložio člana, sudiju, za sudiju Ustavnog suda, člana sa Kosova i Metohije. To je zaista nešto što je nedopustivo i nekako ide uz ove briselske sporazume. Ako ste dozvolili, gospodo, da na Kosovu i Metohiji samoproklamovana država Kosovo, ima nekakav svoj ustavni sud, morali ste bar eminentne pravnike sa Kosova i Metohije da predložite u Ustavni sud Republike Srbije.Mi, srpski radikali, ćemo u danu za glasanje glasati za one kandidate za koje smo uvereni da zaslužuju naš glas i za koje smo uvereni da će se ponašati u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a naravno, oni koji to ne ne zaslužuju neće dobiti naš glas. Hvala. danas su pred nama predlozi kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i predlog kandidata za izbor za sudije Ustavnog suda.Moram suda.Moram se složiti sa koleginicom Vjericom Radetom, koja je rekla da je Ustavni sud najbitniji, najznačajniji sud u našoj zemlji, za razliku od nekih poslanika koji su danas rekli da Ustavni sud treba ukinuti. Ja sam prosto ostala zapanjena, pa sam komentarisala sa kolegama na koji način bi oni to uradili i ukinuli jedan Ustavni sud čije je postojanje propisano Ustavom Republike Srbije.Što se tiče stručnih referenci. Jasno je svima da svi predloženi kandidati ispunjavaju predviđene uslove za izbor sudije, kako osnovnih tako i Ustavnog suda. Što je rekao kolega Neđa - diskreditovanje pojedinih kandidata, po meni je stvarno sramotno, posebno od onih koji nisu ni prošli pored Pravnog fakulteta, niti ne znaju ni šta je ustavno pravo, ni krivično, ni upravno, nijedna druga grana prava.Takođe smo čuli i komentare koji se odnose na to da će Ustavni sud od danas biti u blokadi,

strašno je da neki poslanici, posebno bivši ministri koji danas sede u klupama, primenjuju politiku dvostrukih aršina. Smatram da je u pitanju čist politički diletatizam. Kada govorimo o kadrovskim rešenjima, uvek nam ostane onaj gorak ukus, ako se setimo reforme pravosuđa iz 2010. godine. Tadašnju reformu su pojedini čak nazvali i „operacija 700“ i rekli su kada je skoro 700 sudija i tužilaca skandaloznim procesom čistke u pravosuđu ostalo bez stalne funkcije, a koje je posle taj isti Ustavni sud vratio na posao.Onda posao.Onda ti isti poslanici, bivši ministri dođu, pričaju kakvo je stanje u srpskom pravosuđu. Treba da ih je sramota. U najmanju ruku da ih je sramota. Ni morala, ni znanja. Sedamsto sudija i tužilaca ostalo je bez posla, bez stalne sudijske funkcije, a zalažemo se za samostalan i nezavisan sud. Ostali su zato što nisu imali partijske knjižice. Zato što su bivši ministri, sadašnji poslanici sedeli po kafanama i određivali ko je podoban, ko nije podoban. Nije bilo nikakvih kriterijuma i sada država Srbija treba da plati tu naknadu štete. Onda pričamo o usporenosti rada pravosuđa, koliko imamo sudija, koliko nerešenih predmeta. Hajde da se podsetimo malo kako se tada radilo i šta ste uradili, kako ste bukvalno ugrobarili srpsko pravosuđe.Takođe, čuli smo kritike pojedinih odluka Ustavnog suda. One nama mogu da se svide ili ne, možda se ni meni kao advokatu i pravniku neke ne sviđaju, ali sami se pozivate na nezavisno i samostalno sudstvo. Ustavni sud je samostalan i nezavistan. Način na koji se biraju sudije Ustavnog suda propisan je članom 172. Ustava Republike Srbije na koji ste se svi zakleli kada ste potpisivali zakletvu kao narodni poslanici.Takođe odluke Ustavnog suda su konačne, izvršen i obavezujuće, svidele se one nama ili ne. Ovo je svojevrstan pritisak što sam ja danas čula, kritike na pojedine odluke Ustavnog suda. Možda se ni meni neka ne sviđa, ali je to direktan uticaj na sudije i to ne zaboravimo, na sudije koje ste vi 2007. godine birali na predlog tadašnjeg predsednika države. Tada se nije pričalo izgleda o političkoj podobnosti ili nepodobnosti.Smatram da su svi predloženi kandidati stručni, nadam se da će biti izabrani najstručniji zato što su svi diplomirani pravnici, svi imaju široko svoje radno iskustvo u praksi što se tiče pravosuđa. Da li je neko profesor ustavnog ili krivičnog prava, mislim da o tome ne vredi ni raspravljati. Same odredbe Ustava imaju odredbe o ljudskim i manjinskim pravima koja podrazumevaju one odredbe koje se primenjuju u krivičnom pravu, ali ali to neki poslanici ne mogu da znaju zato što nikada nisu ni pročitali izgleda ni Ustav, a ne ustavno ili krivično pravo.Tako da, molim neke poslanike da se edukuju kada budu pričali o ovoj temi. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati kandidate koji supredloženi, posebno ove kandidate koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i smatram da treba što više takvih kandidata da nam predlažete i da treba što više sudija da imamo. Hvala. Hvala, gospodine predsedavajući.Slušajući današnje diskusije, čuo sam da je vrh piramide srpskog sudstva Ustavni sud. Čuo sam i objašnjenje da sudije koje se biraju za sudije Ustavnog suda moraju da budu istaknuti pravnici, a da je jedan od ključnih faktora ko ih u tome determiniše dostojnost. Zato ću da prokomentarišem predloge predsednika države, gospodina Tomislava Nikolića i njegovih kandidata koje on kandiduje za sudije u Ustavnom sudu. Od osam kandidata koje je predsednik kandidovao, dva kandidata imaju indirektne ili direktne veze sa najvećom aferom u srpskom pravosudnom sistemu, čuvenom aferom da komentarišem stručne karakteristike kandidata, jer nisam pravnik, a video sam biografije i nemam razloga da u njih sumnjam, ali ove veze koje ću sada da vam pričam dovešće u pitanje ovo što sam malopre čuo kao dostojnost. Bez obzira što ne volim da govorim o imenima ljudi kada diskutujem, nemoguće je da ja sada ne spomenem imana ljudi o kojima hoću da diskutuje.Dakle, redi se o gospodinu Jovanu Ćiriću i gospođi Snežani Marković.

Tada je po optužnici u aferi „Indeks“ gospođa Petrović primila 7.900 eura, 2.750 nemačkih maraka, automobil BMV, tip 320D i unikatnu zlatnu narukvicu. Šta je i da li je gospodin Ćirić preduzeo da ona tada ne bude primljena na mesto na koje je primljena, a to je za vreme njegovog direktovanja Institutom za uporedno pravo, jeste pitanje na koje bih ja želeo da dobijem odgovor.Što se drugog kandidata tiče, gospođe Snežane Marković, meni zaista neće smetati ni to što je ona rođaka predsednika Nikolića i što je predsednik predložio svoju rođaku, niti će mi smetati to što joj je suprug drugooptuženi u aferi „Indeks“, jer ona ima stručne kvalitete, ali će mi smetati što na 22. strani optužnice u aferi „Indeks“, dozvolićete mi da citiram, stoji sledeće, radi se o slučaju prof. Sveta Purića: „Dana 18.04.2005. godine, u indeks studentkinje Natalije Sekulić iz Beograda upisao je prelaznu ocenu bez polaganja ispita, na taj način što je otac navedene studentkinje svoju ćerku uputio da se pozove na svoju koleginicu Snežanu Marković, koja je navodno obećala pomoć da dobije pozitivnu ocenu ocenu od okrivljenog Purića i bez polaganja ispita iz ekonomske politike, pa joj je rekao da na dan polaganja ispita ode kod okrivljenog i da mu kaže po čijoj preporuci dolazi, što je studentkinja i uradila, pa je dana 18.04.2005. godine otišla u kabinet, na šta joj je prof. Purić rekao – daj mi indeks, što je Natalija i učinila, dala mu je svoj indeks broj 04-521, u koji je, dana 18.04, okrivljeni Purić na strani 87.

i situacija da afera „Indeks“ od tog vremena do današnjeg dana nije razrešena, meni ozbiljno bacaju negativno svetlo na ono o čemu sam slušao malopre od uvaženih kolega. Tako da, ja kao poslanik Srpskog pokreta Dveri ne mogu da ove predloge podržim. Hvala

na koji danas govorimo o izboru sudija Ustavnog suda Srbije je način koji bi trebao da nas zabrine. Neprepoznavanje važnosti ove teme, neprepoznavanje značaja Ustavnog suda je nešto što karakteriše ovu raspravu. Sama činjenica da danas imamo objedinjenu raspravu o izboru sudija Ustavnog suda, s jedne strane, o izboru sudija koji se prvi put biraju na funkciju, o ličnim zahtevima za razrešenje, je nešto što nas apsolutno obeshrabruje. U poslednjem trenutku roka, to je ono što su moje kolege govorile, danas dolazi na dnevni red. Ukoliko nismo zakazali ovo danas poslednjeg dana roka, Ustavni sud bi bio u blokadi. Lični zahtevi za razrešenje sudija, koji su danas na dnevnom redu, čekaju više od šest meseci. odlučivanje o nekakvom ličnom pravu sudije koje je tražio iz ličnih razloga, razloga za razrešenje je pitanje efikasnosti sudstva, efikasnost ostvarivanja prava građana na pravdu u sudu iz koga on potiče.Ova igrarija SNS današnja oko toga ko je ovlašćeni predlagač sudija Ustavnog suda je nešto što ne urušava samo odredbe našeg Poslovnika, nego dostojanstvo i čitavu ovu temu. Izbor sudija Ustavnog suda, a ja stvarno iskreno verujem da je mnogo malo važnijih tema od ove teme, oni bi trebalo da su čuvari Ustava, čuvari zakonitosti svakog propisa, svakog akta. Oni bi trebalo da su čuvari zaštite ljudskih i manjinskih prava i zaista mislim da je malo tema koje su važnije od ove teme. Nažalost, pažnja koja je posvećena ovom pitanju i diskusije koje prate, i to najgore politikanstvo koje prati ovu diskusiju, govore da mi suštinski ne razumemo i značaj Ustavnog suda i njihovu potrebu i ulogu u društvu.U tom kontekstu, ja ću vrlo kratko da se osvrnem u četiri segmenta kada govorimo o značaju ovoga. Prvo o predlozima za same sudije. To su moje kolege narodni poslanici tokom čitavog dana govorili, način na koji je do njih došlo, način na koji mi danas o njima govorimo, način da mi nemamo ovlašćene predlagače koji ako oni ne govore o personalnim rešenjima, o njihovim predlozima, ako oni ne govore o biografijama i o tome šta kandiduje te kandidate za članove Ustavnog suda, onda stvarno meni kao odgovornoj narodnoj poslanici ne pada na pamet da ulazim personalna rešenja. Ona nisu nebitna, baš naprotiv, mislim da je tema i interes svake građanke i građanina da zna ko su sudije Ustavnog suda, ko su ti ljudi koji su čuvari našeg ustavnog poretka, čuvari zakonitosti, čuvari, ako hoćete, i svih naših ljudskih prava koje bi oni trebali da čuvaju.Nismo danas čuli ni kako je došlo do spiska koji je predlagač, predsednica Narodne skupštine uputila danas nama da odlučimo i uputimo predsedniku Republike. Nismo čuli da li je bilo više kandidata od onih deset o kojima mi danas razgovaramo. Ukoliko je bilo, ko je odlučio da upravo ovih deset dođe danas nama na dnevni red, po kojim kriterijumima, da li su oni jasni, koji su uticaji i koji su pritisci bili da upravo ovakav spisak imamo? Sa druge strane, nismo čuli ni kako je došlo do predloga predsednika Srbije. Ovlašćeni predstavnici, ovlašćeni predlagači koji su nam doneli ovaj spisak nemaju ni jednu jedinu reč, izuzev biografija kandidata, koje zaista ne želim da spominjem, koje smo dobili ovde.Dosadašnji rad Ustavnog suda mislim zaslužuje posebnu pažnju i da je jako bitno da se mi na tako nešto osvrnemo. Ono što obeležava ponašanje, ako tako mogu da se izrazim, Ustavnog suda u prethodnih nekoliko godina, to je, s jedne strane, onda kada donosi odluku, te odluke izazivaju burne reakcije javnosti. Drugo je, možda čak i opasnije, nedopustivo ćutanje Ustavni sud koji se proglasi nenadležnim kada tražimo, kada građani, kada nevladine organizacije, kada političke stranke, koje nisu samo politički subjekt, mi smo glas građana koji su nas svojim glasom obavezali da postavljamo neka pitanja, ako se oni proglase nenadležnim za pitanje ocene ustavnosti i zakonitosti međudržavnih sporazuma, sporazuma, npr. sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojima se suspenduju direktno domaći zakoni, s jedne strane, ako ne reaguju, a imaju obavezu čak i po službenoj dužnosti da reaguju ukoliko procene da je zakonitost nekakvog akta ugrožena, to ćutanje je nedopustivo za bilo koji organ, posebno pravosudni, a posebno za taj najviši nezavisni državni organ kao što je Ustavni sud.Sa druge strane, smanjenje penzija, to su moje koleginice i kolege danas govorile, smatram da je najblaže rečeno vrlo kontraverzna odluka Ustavnog suda. Oni su direktno rekli da je ono što je stečena imovina svake građanke i građanina koji je vredno radio i da ta odluka nezakonita po dubokom uverenju ne predstavlja kršenje Ustava. To su potpuno legitimne legitimne teme i za današnju raspravu.Treća stvar, to je ono što je danas poteklo u raspravi, što ne smatram apriori lošim, a to je potreba o tome da govorimo o budućim ustavnim promenama. Žao mi je što se tema kao što je izbor sudija Ustavnog suda koristi za tako nešto, zato što je to tema mnogo šira od ovako nečega, ali mi smo i danas danas u diskusiji imali prilike da čujemo da nisu dobri kriterijumi za izbor sudija Ustavnog suda, da nije potrebno da su samo oni istaknuti pravnici, nego je potrebno nešto više, da je potrebno da budu profesori ustavnog prava na pravnom fakultetu, da je potrebno da potiču iz pravosuđa. To su sve legitimni stavovi kojima nije mesto da se o njima danas razgovara, zato što je ta tema mnogo važnija i ona je jedna od segmenata o kojima bi svi zajedno trebalo da govorimo kada govorimo o promeni Ustava.Kriterijum za izbor je takođe pitanje reizbora. Da li je jedan mandat sudije Ustavnog suda, koji je, podsećam nas sve zajedno, devet godina, ili možda bi trebalo da se ukine pravo na reizbor, kako bi potpuno osigurali na taj način svaku mogućnost političkog uticaja kada sudiji polako ističe prvi mandat, a nada se drugom, a ostavimo ovakav način izbora u koji politika ima veliki upliv. Možda to ne ostavlja dovoljno prostora za objektivnost i za presuđivanje po Ustavu i zakonu.Najvažniji problemi u pravosuđu, samo nekoliko, u najkraćem, govorila sam vrlo detaljno o tome kada smo samo pre mesec dana, ako se ne varam, govorili o izboru i sudija i zamenika javnih tužilaca, to ono što ne govorimo mi, to je ono što građani trpe svakoga dana, to je ono na šta nas upozorava Evropska komisija u ponovljenim godišnjim izveštajima o napretku. Oni nas opominju na nekoliko stvari, to je kontekst naših problema koji se tiču pravosuđa, ako hoćete, i Ustavnog suda koji na veliki broj stvari ostaje nem. Ustavni sud ćuti na javno komentarisanje presuda, Ustavni sud ćuti na curenje informacija iz istrage iz pritvora, Ustavni sud ćuti na kršenje prezumpcije nevinosti, što je, podsećam vas, ustavna kategorija, da je svako nevin dok se u krivičnom postupku pravosnažnom presudom ne dokaže drugačije. To su problemi koji primarno opterećuju naše pravosuđe, pored onoga što je kolega Petrović govorio o tome da imamo u 2015. godini duplo više nerešenih slučajeva nego rešenih slučajeva, ta opterećenost sudstva, koja je mnogo veći problem od samog sudstva za naše građane jer je sporost stizanja do pravde te njihove nešto što nas sve zajedno opterećuje.Na kraju, poštujući vreme, želim da uprkos svemu, bez obzira na potpunu izvesnost ovog izbora, ovi kandidati nemaju našu podršku zbog načina kako je došlo do njih, zbog nejasnih kriterijuma, zbog nejasnog obrazloženja. Ali, bez obzira na to, ja se nadam i poručujem da oni budu jači od svakog eventualnog pritiska, da sude po Ustavu i zakonu i budu čuvar onoga što je najvažnije.

**Miloš Bošković** Poštovani narodni poslanici, poštovani građani, hteo bih da napravim osvrt na odabir predsednika sudova i sudija koje se prvi put biraju u to zvanje. Dakle, mi smo dobili, čisto da objasnim proceduru građanima, VSS bira određene kandidate, napravi spisak ljudi koji će da budu određeni za predsedavajuće sudovima da budu predsednici i takođe prave takav spisak i za sudije koje se prvi put biraju na tu funkciju. Taj spisak se dostavlja nama ovde u Skupštini, VSS to treba da obrazloži i mi treba to

pristup sada jer VSS jeste nama dostavio spisak kandidata, dobili smo biografije, dobili smo ukratko čime su se oni bavili do sada i stekli smo neku sliku i uvid u to da li su oni dobri ili ne, međutim, nedostaje nam drugi deo informacija, informacija, a to su kandidati koji nisu prošli. To je jako bitno, kako bismo mogli da damo valjan sud da li su ovi kandidati koji su odabrani na ovom spisku pravi izbor i da li su zaista bolji od onih kojih nisu prošli.Sada kada razmišljamo o tome, mogu da nađem jednu analogiju u poslu kojim se ja bavim, a to je IT sektor. Sada razmišljam, recimo, o „Gugl“ pretrazi kada tražimo nešto što nas interesuje i treba da nađemo neke rezultate. Sada ja, recimo, mogu da odem na „Gugl“ i da ukucam neke ključne reči na osnovu čega bih hteo da nađem neke članke ili tako nešto, mogu da ukucam „lažne diplome“ ili „rušenje u Savamali“ ili „afera helikopter“, doduše, neću da dobijem odgovore, dobiću rezultate. Ali, dobiću sortiranje rezultata i dobiću, recimo, hiljadu rezultata i verovatno u prvih pet do deset će da budu oni koji su najrelevantniji, ali to ne mora da znači obavezno da će to da budu i najbolji rezultati, odnosno možda je taj „Gugl“ nešto pogrešio i meni ostaje opcija da odaberem neki drugi članak koji je možda na nekom drugom mestu, odnosno postoji mogućnost da je došlo do grešaka, da odabir nije najbolji.Upravo dolazimo sada ovde do VSS, koji nama ne ostavlja uopšte opciju da vidimo da li je dobar izbor. To je kao kada bi nam „Gugl“ vratio samo jedan rezultat, tvrdeći da ne postoji ni jedan drugi i svi ostali su pogrešni. Zbog toga mi ne možemo zapravo da procenimo da li je ovaj izbor bio dobar, zato što nam fale ovi drugi kandidati da bismo mogli da uporedimo. Da su oni ovde na tom spisku, mogli bismo da postavimo validna pitanja pitanja VSS, da pitamo zašto su baš odabrali ovog kandidata, a ne onog, hajde da vidimo bodovanje, oni bi lepo mogli da odbrane svoj stav koji su tu imali i mi bismo možda rekli – okej, sve je bilo u redu, postupak biranja je bio kako treba i mi nemamo nikakve zamerke.Ovako mi ne možemo da damo svoj sud. Iskreno, onda se ja pitam čemu uopšte funkcija naša ovde kao poslanika, konkretno u ovom procesu, zašto mi da glasamo za spisak kandidata, kada zapravo ne možemo da donesemo validan sud, jer je sud već donesen. Jedino što možemo da dobijemo od VSS je – verujte nam na reč, sigurno smo odabrali prave kandidate. Iako su to verovatno pošteni ljudi, ja bih ipak voleo da vidim i druge kandidate pa da budem sto posto lično siguran da je to izbor koji je dobar.Imajući to u vidu, znači, imajući u vidu da nemamo dovoljno informacija, mi ne možemo da napravimo dobar sud i proces, samim tim, nije dovoljno transparentan i nije dovoljno javan i mi ne možemo da podržimo ovaj predlog. Hvala. Pošto ste u okviru ove rasprave stavili nekoliko tema koje se bitno razlikuju, ja bih krenuo nekim redom.Malo je bilo govora o ovim promenama u radnim telima Narodne skupštine. Mislim da danas možemo da konstatujemo da, što se tiče tih promena, veliki uspeh za parlamentarizam će biti ukoliko ti ljudi mogu da rade u odborima u skladu sa Poslovnikom koji važi, koji se primenjuje u Narodnoj skupštini, a da im se ne desi da rade na način kako beše sednica Administrativnog odbora pre 15 dana. Gospodine Milićeviću, mi vam stvarno izuzetno zahvaljujemo. Na šta bi ličila ova Skupština kada bi vi predsedavali na isti način kao kad bi se predsedavalo sednicom Administrativnog odbora? Ja želim ovim ljudima koji ulaze u novi sastav puno sreće, uspeha, neka vode računa kada se javljaju za reč da ne dođu u veliki sukob sa Poslovnikom.Što se tiče sudija i predsednika sudova, pa znate i sami, od velikih promena Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, Narodna skupština je dobila ekskluzivno pravo da bira pripravnike i predsednike sudova, a sve između je u nadležnosti VSS, a Ustavni sud a Ustavni sud kaže da VSS ne treba da ime neke nadležnosti, pa pre dva-tri meseca Ustavni sud se oglasio u utvrdio da pojedine odredbe nekih zakona, dva zakona, nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Onda se stalno postavlja pitanje – kako se to radi, šta se to radi, po kom kriterijumu se radi? Vreme će to da pokaže, a i uvek kada se zbrčka diskusija, više tačaka u okviru jednog vremena, budite sigurni da je to urađeno samo zbog toga da se ne čuje nešto što ne odgovara nekima.Kada smo kod ovih sudija Ustavnog suda, od 2007. i 2010. godine desila se stvarno jedna velika promena. Oni koji su 2007. i 2010. godine glasali „za“, sada su „protiv“ i deo onih koji su 2007. i 2010. godine bili „protiv“, sada su „za“, a i jedni i drugi vode Srbiju ka Evropskoj uniji. Jedni kažu da su EU opozicija, a drugi kažu da su EU vlast. I to je ta promena. Drugih promena nema.Što se mene lično tiče, svi oni koji su bili sudije Ustavnog suda, ne bi smeli više da budu sudije Ustavnog suda. Zašto? Zato što nisu dobro vršili tu funkciju. Moram da vam skrenem pažnju, ustavno sudstvo nije u sistemu pravosuđa, a na bazi iskustva koje imamo u dosadašnjem radu Ustavnog suda Republike Srbije najgore su se pokazali, kao sudije, upravo sudije Ustavnog suda, upravo oni koji su došli iz pravosuđa.

u Ustavnom sudu treba da vrše ocenu ustavnosti zakona i drugih opštih akata, treba malo više da poznaju neke druge stvari.Ovaj Ustavni sud, sudije zaslužuju pre svega kaznu od strane Narodne skupštine. Zašto? Pa, evo zamislite sudije Ustavnog suda Republike Srbije nisu znale da protumače član 102. stav 2. Ustava Republike Srbije, koji glasi - narodni poslanik je slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stave svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci, na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.Eto vidite, tu vrlo prostu i jednostavnu odredbu oni nisu znali da primene i pokazali su neke druge sposobnosti da bi to sve izigrali, prvo su vršili ocenu ustavnosti Zakona o lokalnim izborima, pa onda došli na neka tumačenja Zakona o izboru narodnih poslanika.Samo da vas podsetim da je to bilo vrlo jednostavno, jer kada je Ustav Republike Srbije donet 2006. godine bilo je prigovora da je referendum falsifikovan, da se tamo nalaze neke anti civilizacijske odredbe. Sećam se prednjačio je Čedomir Jovanović i još neki, i onda je ta Evropska komisija poslala svoju Venecijansku komisiju da protrese kompletan Ustav i kada su došli do člana 102. obavili su razgovor sa tri ključne ličnosti u Republici Srbiji, sa Koštunicom, Tadićem i u to vreme Nikolićem i oni kažu u svom izveštaju da su dobili uveravanje da ta odredba mora da postoji zbog Bogoljuba Karića, koji krade mandate. I ne leži vraže, posle godinu i po dana Boris Tadić i Miki Rakić, uz veliko protivljenje velikog broja članova DS, napraviše ovde jednu političku stranku.Šta je još tu interesantno? Tokom svim promena u pravosudnom sistemu, najveći kritičari tih promena bili su poslanici SRS, drugi su pretežno ćutali. Samo da se podsetimo, nikoga nisu svojatali. Ustavna, ta sudska reforma je kasnije propala.Zašto ne treba ljude koji su već bili sudije Ustavnog suda više stavljati na listu, uopšte razmišljati o njima da budu sudije, uzeću taj Briselski sporazum, odbili su, kažu – to je politički akt, koji nikoga ne obavezuje i niko nema obavezu po njemu da postupa. I samo što su to rekli, delegacija Republike Srbije, u skladu sa Briselskim sporazumom je otputovala u Brisel na pregovore,

Sećam se je jedne pretnje koja je bila prema sudijama – samo vi kažite da je to neustavno, pa onda vi sudije idite, pa obezbedite da državni organi Republike Srbije funkcionišu na teritoriji KiM.Interesantna KiM.Interesantna stvar, pre mesec dana je ovde ratifikovan Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, kao međunarodni akt i opet se pojavilo to Kosovo sa fus noticom, odnosno sa zvezdicom. I, niko više ne pomišlja da pokrene postupak pred Ustavnim sudom, jer se Ustavni sud obrukao, skroz se obrukao. On selektivno i pronađe poneki put da nešto i odluči u skladu sa Ustavom, ali naš narod kaže – i, ćorava koka nađe neko zrnce.Evo, pre nekoliko danas su doneli odluku i utvrdili da su tačke 9. i 10. uputstva za sprovođenje izbora na teritoriji Kosova i Metohije, 2014. nezakonite odredbe. I, to je karakteristika našeg Ustavnog suda da posfestum radi. Uzeću jedan primer. Mi smo pokrenuli postupak za ocenu ustavnosti Statuta AP Vojvodine. Sećate se, pravili ste ovde svašta protiv SRS, jer navodno poletele su neke cipele. Ustavni sud je rekao, da su cipele sa pravom letele prema Gordani Čomić i Slavici Đukić Dejanović. Niko se nije izvinio srpskim radikalima za te cipele.

to čak nisu ni laste koje nagoveštavaju proleće.Kada pogledamo ova imena uz svaku čast pojedinim izuzecima o kojima je predsednik SRS pričao, zaključujem da postoje još neki problemi. Prvi i osnovni problem za koji bih mogao da vam skrenem pažnju jeste, pošto je naš Ustavni sud trodelni u izboru, kako je moguće da neke sudije ne mogu da prođu u onih pet kandidata koje bira Vrhovni kasacioni sud, pobegoše mi svi ovlašćeni, šta da radim, takva me sreća bije, dobro, ovaj ne pije lekove za razliku od onoga prošli put. E, vidite, ako jedan sudija ne može da prođe kod svojih kolega sudija za sudiju Ustavnog suda, s kojim pravom ga neko drugi predlaže od ova dva, da li Narodna skupština, da li predsednik Republike. Pa, poenta Ustavnog suda je upravo u tome, da ljudi sa životnim iskustvom, a to je 40 godina, sa nekom praksom od 15 godina u pravnoj struci, sa nekim ugledom kao pravnici, štite ustavnost od Narodne skupštine i od svih onih koji donose propise i opšte pravne akte.Zamislite paradoksalnu situaciju kakva postoji kod sudija Ustavnog suda. Oni će vrlo rado da cene ustavnost i zakonitost svakog opšteg akta bilo koje političke stranke, ali u ruke neće da uhvate niti Briselski sporazum niti sve ono što je rak rana za teritorijalni integritet, nezavisnost i suverenost Republike Srbije. Onda ne čude ovakvi skromni predlozi. Čovek predloži rođaku, pa onda se predloži žena koja je omogućila da naše ATP Maja Vojvodina Republika ne bi odgovarala krivično za neke stvari koje su se desile i to su sve nagrade. Nagrade za ćutanje u budućnosti. Nagrade za neka dela koja su uradili i naravno to je sve praćeno dobrom apanažom, pa vi sami proceniti koja je ta plata.Znači, ovi kandidati proći će onako kako odluči većina. Od ovih osam koje je predložio predsedik Republike, proći će četiri koje odluči većina. Od deset kandidata na listi koju su napravili, proći će oni koje opet izabere predsednik Republike koji je napravio ovu većinu. Onda se stvarno postavlja pitanje, a šta bi to moglo da bude odlučujuće i presudno da vi predložite jednog brilijantnog kandidata za sudiju Ustavnog suda, ukoliko on nema većinu.Vidite, on nema većinu.Vidite, u tom smislu su Amerikanci daleko iskreniji. NJihov vrhovni sud ima sedmoro sedmoro sudija, trenutno je šest, trojica su demokrate, trojica su republikanci. Od budućeg predsednika republike zavisi ko će od njih imati većinu. I to svi znaju u Americi, jedino u Srbiji većinski kadrovi su stručni, ugledni, poštovani, sa referencom itd.Da itd.Da nije ove tačke dnevnog reda, pola ovih kandidata nikada ne bi ni znali da su oni izuzetno poštovani i stručni. Mi u ovoj diskusiji njih obaveštavamo da su izuzetno stručni. Možete da zamislite kakav će to gubitak da bude za beležnike, za izvršitelje, za akademiju, za javno tužilaštvo, ako gospođa Marković, kojim slučajem, bude izabrana za sudiju Ustavnog suda. Pa, to je nenadoknadiv gubitak za tužilaštvo u Republici Srbiji. Ja mislim da se tužilaštvo neće oporaviti posle tog izbora. Ima da kleca još 20 godina. Ili, da ne pričam o ovim nekim drugim kandidatima na vrlo važnim mestima. Ja mislim kada se ovaj iz „Službenog glasnika“ bude izabrao, „Službeni glasnik“ 15 dana neće da izlazi uopšte. To je takav gubitak, to je takav potencijal. To su takvi kandidati. NJima se uopšte ne preporučuje da idu raširenih ruku i da tresu, jer to samo standardi demokratski izlaze iz rukava.Mi smo vam rekli, ako idete na glasanje, za nekoliko kandidata ćemo glasati u znak poštovanja prema tim ljudima i za sve ono što su uradili u okviru pravne struke, ali smo vam preporučili i predložili da ovu listu od deset vratite na doradu, a da nešto nije u redu sa tim listama, pa evo, samo da vas podsetim, bez obzira što su ovo velike knjige, kako reče neko ko se bavi knjigama, ali ova velika knjiga predsednika Republike je u skladu sa težinom njegove diplome, ima obrazloženje, to je jedna rečenica. Kaže se ovako – smatram, ej, zamislite, on smatra, da predloženi kandidati poseduju stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije sudije Ustavnog suda. suda. A, ovo ovamo, to je sve ono što su kandidati sami o sebi napisali.To je ta visokoumna rečenica za koju po Ustavu i ne treba diploma, ali on mora da ima diplomu. Zašto bi se on razlikovao od Luletovog diplomca, kako stoji u onoj sudskoj presudi, kaže – a onda mu je dao diplomu n.n. iz Niša zvani Lule. E, taj diplomac je predsednik Odbora za kontrolu tajnih službi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala vam što mi niste izrekli opomenu.

jedno veliko zadovoljstvo ukoliko je, kao što smo ovde čuli, Boris Tadić napravio SNS. Meni je drago da je on tako dramatično pogrešio, pa smo ga mi pobedili. Lepo je da nastavi tako da greši. Verujem i da se ovim novim kandidatom koga je doveo, ako je neostvaren u svojim međunarodnim ambicijama u UN, verujem verujem da će sa njim pogrešiti i da će svakako izgubiti na izborima ponovo.U svakom slučaju, razumem i nečije komplekse koji ne mogu da prebole to što je neko drugi pobedio, a nisu oni, ali dobro, to je već njihov problem.Uglavnom, što se tiče predloženih sudija Ustavnog suda, jedna stvar je dobra kada ste narodni poslanik, a da ste vlasnik svog mandata, mada sam lično protiv toga, više sam pristalica da stranke imaju mandat. Ali, ima jedna dobra stvar, a to je što možete individualno da glasate kako hoćete. Ja bar za troje kandidata sa ove liste neću da glasam, ne postoji nikakva šansa da glasam. Reći ću otvoreno ko su. To su: Tamaš Korhec, Tatjana Babić i Dušan Ignjatović. Živ ne bih za njih glasao. To je moje pravo, mogu da se suzdržim od glasanja, mogu da pritisnem ono crveno. Ali, zato nije možda loše kada je poslanik vlasnik mandata, može da odluči individualno kako će glasati.Kad smo već kod tih raznih pridika na dosadašnji rad sudija Ustavnog suda, inače, zaista tu moraju da budu vrsni pravnici, najbolji pravnici. Moram da priznam, meni je drago, dugo godina je ugledni profesor pravnog fakulteta, evo, koliko ima ovaj mandat, Olivera Vučić bila sudija Ustavnog suda. Ustavnog suda. Čuli smo ovde predloge da bi Ustavni sud trebalo ukinuti. Jedna poslanička grupa je dala taj predlog da ukinemo Ustavni sud. Možemo i o tome da razgovaramo, ali znate, korpus ljudskih prava koji se svakodnevno širi jednostavno je toliko veliki da vi ne možete bez Ustavnog suda normalno da radite više i to prebaciti da se o ljudskim pravima u državi raspravlja u odeljenju nekog vrhovnog suda, malo bi bilo bezveze, složićemo se, s obzirom da se radi o tako osetljivoj materiji.Ali, ja razumem ovde neke,

mi smo imali jednu neverovatnu situaciju da je tada neko mogao da vas uhapsi da nemate čak pravo ni na advokata, i to se dešavalo. Kome ste mogli da se žalite? Nikome. Nije postojala institucija gde ste mogli vaše pravo da ostvarite. Gasili su medije, ni jedan medij nije mogao apsolutno sebe da zaštiti, niti da se požali negde. Nije postojala institucija da vam zaštiti vaša prava.Sad, takvi pričaju kakav bi trebalo Ustavni sud da nam bude, a oni ga nisu ni imali. Mogli su da likvidiraju ako hoće na ulici, zato što im se tako moglo. Samim tim, malo mi je neverovatno da oni danas prigovaraju kakve se sudije biraju. Oni nisu imali ništa. A, mogu da se složim da bi trebalo možda povesti raspravu kako se biraju generalno sudije, ne mislim samo Ustavnog suda, ovo Ustav inače propisuje da ovako moraju da se izaberu, ali generalno, možemo da razgovaramo o tome da li bi parlament trebalo da bira sudije. Sve je podložno razgovoru, ali nemojmo nešto što je predviđeno zakonom, a i Ustavom, pre svega, nemojmo sada da pričamo prazne priče, nego dajte da uradimo posao kako valja.Da li su kandidati dobri? Mislim da jesu, najveći deo njih, al opet svako ima pravo od poslanika da se opredeli za koga će glasati. Čuli smo i pridike oko Briselskog sporazuma. sporazuma. Briselski sporazum, bar kako mi kao država tumačimo, nije međunarodni akt. To je unutrašnji akt u državi. mi ne želimo da raspravljamo da je Kosovo međunarodno priznati subjekat, nego ga smatramo kao autonomnu pokrajinu. Tako da, svaki akt koji proizađe i na Kosovu koji se donese u skladu sa Briselskim sporazumom je akt pokrajine Kosovo, koji će se jednog dana možda vratiti pod našu ingerenciju u potpunosti, ali ćemo uvek to tako tumačiti. Nemojmo da razmišljamo da je to neki međunarodni akt. To što je moderator bila EU ne znači ništa. Mi ga smatramo da je to naše unutrašnje zakonodavstvo.Što se tiče mandata, tačno je, pravilno je citiran onaj član 102. Ustava da je narodni poslanik, ali vrlo je važna ova reč, slobodan da svoj mandat da stranci, dakle, slobodan da može vrlo široko da se tumači. Meni se iskreno ne dopada što je bila tako neprecizna norma, ali smo se tada svi usaglasili da je Ustav dobar i na referendumu smo to podržali. Da li to treba promeniti? Svakako da da, ali to je sada tako kako jeste. Ustavni sud je doneo tumačenje kakvo je doneo. Mogao je da donese i drugačije, ali je većina bila ovakva.Tako da, ja razumem nekada političke priče i političke razgovore. Međutim, odluke suda je glupo tumačiti, one su takve kakve jesu. To je čak i nemoguće tumačiti. Prosto, odluka suda je odluka suda. Samim tim, naravno da ću u danu za glasanje i te kako dobro razmisliti kome ću od ovih svih kandidata dati podršku, ali evo, bar sam rekao za ova tri da sigurno neću.Inače, nadam nadam se da će buduće sudije Ustavnog suda raditi svoj posao dostojno, onako kako bi trebalo da radi sudija Ustavnog suda i da će na najbolji mogući način štititi ustavnost u Republici Srbiji. Hvala.

Deo vladajuće većine, recimo, kaže da su kandidati problematični, jer nema nijednog profesora ustavnog prava, ali će naravno glasati za te kandidate. Deo vladajuće većine kaže da su kandidati za sudije Ustavnog suda problematični, jer imaju izuzetno malo kandidata van Beograda, odnosno postoji jedna „beogradizacija“ kandidata za sudije Ustavnog suda, ali će naravno glasati za predložene kandidate. Sada smo čuli jednog od narodnih poslanika iz redova vladajuće većine koji govori negativno o tri kandidata sopstvene stranke, odnosno sopstvene vladajuće većine.Šta prosečan građanin može da zaključi iz ove diskusije, zaista je jedno veliko pitanje. Činjenica je da niko od vas, predstavnika vladajuće većine, nije rekao nijednu dobru reč ni o jednom kandidatu za sudiju Ustavnog suda.Ovde nema predsednika Republike Tomislava Nikolića da brani svojih osam predloga za kandidate za sudije Ustavnog suda. Dakle, on se očito stidi svojih kandidata. Ovde nema Maje Gojković da brani svojih deset predloga za sudije Ustavnog suda. Očito se i ona stidi svojih kandidata. Iz izlaganja tolikog broja predstavnika vladajuće većine ne čusmo jednu lepu reč o nekom od kandidata koje ste sami predložili.Evo ja imam nekoliko lepih reči o jednom od vaših kandidata, advokatu iz Beograda, Dušanu Ignjatijaviću, nekadašnjem šefu Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom i saradniku Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo. Dakle, eto jednog sjajnog kandidata koga ste vi predložili, koji je uvek bio na liniji zahteva Haškog tribunala u Srbiji, koji je sarađivao sa Natašom Kandić i pretpostavljam da ga je to preporučilo da ga SNS predloži za sudiju Ustavnog sudu. Po istoj logici mogli ste predložiti i Tonija Blera i Hilari Klinton i niz drugih vaših prijatelja širom sveta koji očito imaju isti pristup nekadašnjem bombardovanju Srbije od strane NATO pakta ili uopšte svemu onome što su nam uradili vaši zapadni prijatelji na koje se toliko često pozivate.Vaš kandidat je, takođe, i doktor Tamaš Korhec, koji je inače profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“, a koga se odrekao i njegov mađarski pokret čiji je potpredsednik, a koji je bio i tvorac onog čuvenog antiustavnog separatističkog statuta Vojvodine. Dakle, i to je vaš kandidat.Vaš kandidat je i Vesna Ilić Prelić, sadašnji predstavnik Ustavnog suda Srbije koja je direktno odgovorna za nečinjenje Ustavnog suda u prethodnom periodu. Dakle, ona je ta koja je odgovorna zašto nije bilo ocene ustavnosti Briselskog sporazuma, zašto nije bilo ocene ustavnosti pljačke penzionera, zašto nije bilo ocene ustavnosti leks specijalisa „Beograda na

Ustavni sud je okosnica u izgradnji i očuvanju pravne države. U tom smislu, potpuno je nerazuman predlog pojedinih opozicionih poslanika da ga treba i ukinuti.

a posledica je usvajanja principa ustavnosti. To ne znači samo postojanje pisanog Ustava, nego i njegovo određivanje, kao osnovnog zakona najviše pravne snage sa kojom se moraju usaglašavati svi pravni akti i materijalne radnje, kako građana, tako i svih državnih organa. Danas Ustav i vladavina prava, ali i vladavina zakona imaju milenijumsku tradiciju.Većina današnjih civilizovanih država, poslednjih nekoliko vekova, učvrstile su političke sisteme, ekonomiju, kulturu, ustavnost i vladavinu zakona. Iz strategije prošlosti svakako se mogu koristiti velika znanja i iskustva i važno je učiti od velikih mislilaca. Tako je jedna Ciceronova sintagma, koju je naučio od Platona,

nas tek u Ustavu iz 199. godine stoji da je Republika Srbija zasnovana na slobodama i pravima čoveka i građana, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi. Ono što je važno istaći, kada je u pitanju zaštita prava države, pojedinca, ma ko bio, ne može biti iznad zakona i da sudije potpuno nezavisno i rasterećeno, bez pritiska, obavljaju časno svoj posao u cilju zaštite prava, Ustava i ustavnog poretka u državi.Kažemo državi.Kažemo da je pravda spora, ali dostižna, pa smo mi tako čekali punih osam vekova da zahvaljujući Vladi, koja je preuzela odgovornost za svoju državu 2012. godine, i premijeru gospodinu Aleksandru Vučiću konačno sudovi rade nezavisno, bez uticaja raznih moćnika i da konačno pojedinac nije jači od države, ma kako se on zvao i koliko je sponzorisao i učestvovao svojim novcem i pomagao kampanje, sada opozicionih velikaša, od 2000. do 2012. godine.Očekivanje i nada polagane u oktobar 2000. godine, tj. duboke promene u pravcu vladavine prava, demokratije i tržišne privrede nisu ostvareni, što nas je dovelo u vrlo nezavidnu situaciju i pred vrata bankrota. Nije došlo do promena institucija koje su se mogle i morale reformirati ili promeniti, ali kada su bile reformisane, kao sudstvo, urađeno je na katastrofalan način, nepotistički, po partijskoj liniji, a zbog čega i danas plaćamo danak takvim reformama, kako i u stručnom, tako i u finansijskom smislu.

nečuvena reforma sudstva bila je pravi primer da se potvrđuje pravilo da je lični interes i borba za vlast glavni uzrok što danas imamo probleme koje smo nasledili i moramo da ih rešavamo i ispravljamo na način kako najbolje znamo i umemo.Popravljanje društvenog stanja treba početi time da se svaka stvar ne zove pravim imenom, što za pravnike znači da se svaka pojava koja je relevantna za pravne odnose na pravi način kvalifikuje i jasno definiše.

Vladavina prava podrazumeva racionalno, pravedno pravo i trajno pravo i obavezu, trajni kontinuitet ustavnih rešenja i poštovanje stečenih ljudskih prava i sloboda.U Engleskoj su još 1215. godine plemići i sveštenstvo potpisali Veliku povelju slobode, a 20 godina kasnije, 1235. godine, potpisano je i uvedeno pravno načelo koje ograničava svaku ličnu vlast, pa i monarhovu. Konačno, delotvornost ustavnog sudstva podrazumeva da njegove odluke prihvate, kako građani, tako i druge grane vlasti, što zavisi od načina na koji ustavne sudije obavljaju svoje funkcije, ali i od pravne kulture date zemlje.Zarad naših građana, danas smo mogli da čujemo i nešto iz biografije gospođe Dragane Petrović, koju ne poznajem, ali ono što sam čula je recital objavljen u „Blicu“ od 9. februara 2015. godine, ali naravno skraćena verzija. Poslednjih par rečenica glasi: „Na Apelacionom sudu gospođa Dragana Petrović je dobila spor po trećem osnovu. Fakultet je osuđen i mora da joj dodeli milion dinara sa kamatom, kao odštetu.“To ste zaboravili da kažete, to ste prećutali, a na čiji teret? i po džepu naših građana. To kako ste pripremali optužnice, kako ste radili istrage i kako ste vodili sudske sporove, vidimo danas. Plaćamo milion dinara iz budžeta, iz džepova građana Srbije. Hvala.

pitanje izbora sudija Ustavnog suda, po meni, ne sme da bude političko pitanje. Ne sme da bude političko pitanje, u tom smislu da se mi u Narodnoj skupštini svađamo do te mere da naš odnos postane gotovo nepodnošljiv. Građani Republike Srbije traže od nas da budemo odgovorni, da budemo odgovorni prema poslu za koji su nas birali, a to je da čuvamo interes svoje države.Ustavni države.Ustavni sud ima taj važan zadatak da čuva Ustav Republike Srbije, najviši pravni akt naše države.Mi moramo da budemo toliko odgovorni da pomognemo svom društvu, da pomognemo državi, da izaberemo u ovom visokom domu one ljude koji će biti sudije Ustavnog suda, oni koji će biti najodgovorniji u Ustavnom sudu za odluke koje se tamo donose.Danas su moji prethodnici pominjali i temu korupcije. Prosto moram na to da se osvrnem, jer jedno od pitanja bilo šta je prevencija, šta se radi u Republici Srbiji kada je u pitanju prevencija u borbi protiv korupcije. Ova vlast je donela, samo da podsetim građane Republike Srbije i narodne poslanike, donela je Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, donela je Zakon o zaštiti uzbunjivača 2014. godine. Samo nakon donošenja tog zakona, nekih godinu i po dana nakon njega, smo imali 299 sporova pokrenutih, od toga 213 predmeta koji su rešeni, tj. 71% rešenih predmeta koji su pokrenuti od ukupnog broja sporova.Kako nekog nije sramota ko ko je korupciju usadio, gajio u Srbiji, podsticao, ko je sarađivao sa tajkunima, ko je gušio ekonomiju i privredu, da nama danas govori o korupciji. Da sam na mestu tih ljudi, pokrio bih se ušima, ne bih pomenuo korupciju. Rakao bih, - evo, danas ćemo diskutujemo samo o sudijama Ustavnog suda, po neki komentar, i to je to, međutim, ja ne bih ni o njima da dužim, tamo gde nema srama, mnogo je reči o nekim ljudima koji danas vode Srbiju dobro. I, ono što hoću za kraj da kažem, nije teško da urušite državu, da srušite sve oko sebe, ali je teško da vratite državu na zdrave noge, teško je da podignete privredu, ekonomiju, teško je da, ako ste navikli na kriminal i korupciju, da vam sudstvo bude nezavisno. Za neke je to teško. Zato su nekima odluke Ustavnog suda kontraverzne, zato tolika nervoza kada se pomene rad Ustavnog suda, zato tolike kritike ka sudijama, ka sudovima, ka svemu što je pravo i pravda u jednoj zemlji. Te, i takve kritike niste čuli od strane poslanika vladajuće većine, i nekada i sada, mislim na moje kolege iz SNS-a. Mi se odgovorno i državotvorno ponašamo prema i Skupštini Srbije i prema Republici Srbiji, i tako ćemo nastaviti da radimo svoj posao, sve u interesu i za dobrobit građana Srbije i naše države. Hvala. Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, neću uzeti previše vašeg vremena, neću jer smatram da nema potrebe za tim. Ovde su stvari više nego jasne. Pored toga, što svakako podržavamo ostale predloge odluka koji se nalaze u okviru ovogzajedničkog, jedinstvenog pretresa, želeo sam da iskoristim priliku da kažem da su, kada je reč o kandidatima za sudije Ustavnog suda naše republike, da je reč o dobrim predlozima.Dakle, želeo sam to da potvrdim, pošto smo se danas u nekoliko navrata sreli sa pitanjima da li je ovde rečeno bilo šta u svrhu podrške, da li se čula, citiram – lepa reč, za ove kandidate. Slobodno može da se zabeleži zvanično, evo je sada – reč je o zaista dobrim predlozima. Šteta je što, oni koji su želeli da kritikuju nisu uspeli do kraja da isprate mehanizam predlaganja, odnosno donošenja odluke, tj. biranja, pa su onda propustili da primete, ne bira sad neka stranka ljude. Narodna skupština utvrđuje neki predlog, a na osnovu tog predloga biraće predsednik Republike i obratno. Na osnovu predloga koji je dostavio predsednik Republike izjasniće se Narodna skupština među više kandidata. Došlo je tu do neke kolizije sa imenima, ali dobro, da ne insistiramo na tome da je neophodno da postoji pažnja do poslednjeg detalja od strane onih koji su nas na površnost u obavljanju poslanika navikli.Ono što bi trebalo napomenuti, to je da zaista, nije bilo potrebe, niti će biti ikada potrebe kada je reč o ovakvim predlozima da se uporno insistira na političkom obračunu, na pominjanju SNS-a u negativnom kontekstu i predsednika Republike. Sve svakako u stilu u stilu primitivnom i kičastom, nikakve potrebe za tim nema. Razumem da su predsednika republike pominjali i oni koji mu se verovatno politički dive, jer znaju da sami neće nikada biti u toj meri politički relevantni. To opet ne opravdava određene reči izrečene ovde.Kao što razumem i da postoje ljudi koji naprosto ne mogu da prebole činjenicu da je on pokazao ko je nosio političku relevantnost u nekim godinama iza nas. On i ljudi koji su ga podržali politički, a ne ti neki drugi. pošto je potpuno neprihvatljivo da bilo šta danas svedemo na lične uvrede i blaćenje bilo kog pojedinačnog kandidata, jer je zaista reč o dobrim kandidatima, kandidatima koji ne samo da ispunjavaju uslove, već i prevazilaze te osnovne uslove.Želeo sam da pokažem svu grešku takvog pristupa na osnovu samo jednog jedinog primera, verujem da više nije ni potrebno, a obećao sam da ću se odnositi prema vremenu ekonomično. Neko je sebi danas dozvolio luksuz da, na primer, ospori stručnost prof.dr Dragane Kolabić. Čujte samo u najkraćem o kome je reč. Na primer, o osobi koja je završila Zemunsku gimnaziju sa priznanjima, završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata, dobijala pohvale i nagrade za te osnovne studije, prosečna ocena 9,31, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila magistarski rad, zaposlila se 1997. godine, kada govorimo o tome da li je postojala mogućnost bilo kakve političke pomoći za nečije karijere, na Policijskoj akademiji, odbranila doktorsku disertaciju, ponovo Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, izabrana za docenta na Kriminalističko-policijskoj akademiji, izabrana za vanrednog profesora, te izabrana za redovnog profesora, čemu može da se ruga samo onaj ko predstavu nema šta to tačno znači i koliko je to tačno teško. Pored rada na Kriminalističko-policijskoj akademiji u izvođenju nastave i nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, preko 150 naučnih radova, tri monografije, dva priručnika, recenzije u naučnim časopisima, članstvo u organizacionim odborima različitih naučno-istraživačkih konferencija, dužnost prodekana, dužnost dekana, člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, člana Radne grupe, stručnjaka koji je radio na pripremi više zakona.Da ospori stručnost u ovom primeru može samo neko ko zaista ima želju da nas ubedi da ima bistrine koliko i ova klupa ispred mene. Hvala vam najlepše. na listama Poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici Poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96 Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Poštovani, građani Srbije, koji ste pratili, odnosno koji ne pratite direktno ovu našu skupštinsku raspravu, jer uvek, iznova, se nađe način da se ona prekine u direktnom prenosu i da se emituje nešto drugo, pa eventualno pratite ovo u nekom odloženom prenosu posle ponoći, želeo bih da vam kažem nekoliko završnih napomeni.Ako sam dobro razumeo, ovlašćenog predlagača, odnosno predstavnika SNS-a, dobri kandidati za sudije Ustavnog suda su saradnici Haškog tribunala i Nataše Kandić,

kandidat za sudiju Ustavnog suda je sadašnji predsednik Ustavnog suda, koji je ćutao i ništa nije radio po ključnim pitanjima i to razumem zašto je on za vas dobar kandidat, jer je ćutao kada je trebalo oceniti ustavnost i briselskih sporazuma, i pljačke penzionera kroz smanjenje penzija, i „leks specijalis“ o „Beogradu na vodi“. Naravno da takve sudije podržavate i volite da i dalje Ustavni sud nastavi da radi tako da se ne meša u svoj posao. Znači, to je vaša ideja Ustavnog suda Srbije. Da se oni ne mešaju u svoj posao i da ne učine nijednu ocenu ustavnosti za sve one elemente kršenja Ustava koji vi neprestano činite.Dakle, činite.Dakle, ako sam dobro razumeo, dobar kandidat je jedan vojvođanski separatista koji je učestvovao u pisanju antiustavnog separatističkog Statuta u Vojvodini. To su sve dobri kandidati po mišljenju SNS. po mišljenju SNS. Što više separatizma u Vojvodini, što više saradnje sa Haškim tribunalom i Natašom Kandić, što više ćutanja Ustavnog suda Srbije po ključnim pitanjima, to više, naravno, kvaliteta kod tih kandidata, iz vašeg ugla gledanja.Međutim, da i zanemarimo sve ovo o čemu sam govorio, da pogledamo zašto ste se toliko postideli ovih kandidata, zašto nema ovlašćenih predlagača, zašto predsednik Srbije ne brani svoje kandidate, zašto predsednik Skupštine Srbije ne brani svoje kandidate? Zašto, dakle, ćutite, zašto se ne ponosite svojim kandidatima? Da li možda nešto krijete? Da li možda krijete partijsko poslusništvo, partijsku bliskost ovih kandidata SNS?Dakle, lakše SNS?Dakle, lakše je bilo izabrati ovde sudiju Ustavnog suda Srbije, nego sudiju osnovnog suda. Za sudiju osnovnog suda je bilo više kriterijuma, više rasprave, više obrazloženja nego za sudije Ustavnog suda u ovoj vašoj interpretaciji.Naravno da je za vas logično i da je bolje da sudija US bude neko ko ima manje pravničkog znanja nego profesori ustavnog prava na državnim fakultetima. I dalje niste uspeli da obrazložite zašto nema ni jednog jedinog profesora ustavnog prava na jednom jedinom državnom fakultetu Univerziteta u Srbiji,

Naravno da je ovo interes jednog ličnog režima koji ne želi da ga bilo ko kontroliše, pa kada mu odgovara raspusti Skupštinu, pa osam meseci nema kontrolnu ulogu Narodne skupštine u 2016. godini.

Zahvaljujem predsedavajući.Bio sam ubeđen da je danas dovoljno toga već izrečeno u ovoj sali i argumentovanog, a da je previše nevaspitanih gluposti rečeno, ali tome izgleda nikad kraja.Zaista kraja.Zaista je nedopustivo da se trpi vređanje sudija kandidata ovog doma od strane predstavnika poslaničke grupe koja nije imala ni znanja, ni hrabrosti, niti je htela da pokuša da predloži jednog kandidata mogućeg za sudiju US. Očigledno

ali jednostavno, ovaj dom to neće dozvoliti.Svi ovi kandidati su predloženi u proceduri koju Ustav propisuje, na krajnje demokratski način je bilo svima omogućeno da predlože ono što misle. Lako je kritikovati, treba raditi, nije rad poslanika u ovoj Skupštini samo da prepričava ono što je čuo od drugih poslanika koji znaju o kojoj temi razgovaraju, koji su upućeni u temu i toj na potpuno pogrešan način.Naravno da smo zadovoljni procedurom koja je urađena. Podsetiću da sam predložio da treba zapamtiti i ove uslove još više, poboljšati kada se dođe u situaciju da se menja Ustav, da se menja odredba oko načina kandidovanja i izbora sudija, ali ovih 18 predloga koje imamo pred sobom garantuju mogućnost da budu izabrani izuzetno dobri, kvalitetni ljudi u novi saziv US. Hvala.

350 sudija manje nego danas u 2011. godini uspelo da reši skoro 700.000 predmeta više nego u 2013. godini i 670.000 predmeta više nego 2015. 2015. godine. Kako je to 2011. godine jedan sudija osnovnog suda prosečno rešavao 1500 predmeta, u 2013. godini 800 predmeta, a u 2015. godini nešto više od toga.Onda toga.Onda nije čudo i još jednom ću to reći, da prema istraživanju Svetske banke 68% građana Srbije nema poverenje u sudove, prema istraživanjima onih koji su angažovani od strane nadležnih institucija posle otvaranja poglavlja 23. i 24. čak 80% građana Srbije nema poverenje u sudove. Mislim da je vrlo uputno i zaključiću sa time da Savet za borbu protiv korupcije, Vlade Srbije je u svojim referatima o pravosuđu skretao pažnju na kršenje prezumpcije nevinosti od članova Vlade i o problemima koje tužioci i sudije imaju zbog takvog ponašanja.Dakle, što pre vidimo gospodina Milojevića ovde, mislim da je to bolje za sve, jer će parlament imati prilike da sa njim prodebatuje oko onoga što je suštinski važno za građane Srbije i njihovu veru u državu. Hvala. se više niko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. ne javlja, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Sa ovim završavamo sa današnjim radom.Nastavljamo sutra u 10.00 Hvala.